sati, nastavljamo sa radom. Točka dnevnog reda je - Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka Sjeverni Velebit Predlagatelj odluke je Vlada RH. Materijale ste primili. Rok donošenja odluke primjenjuju se odredbe za drugo čitanje zakona članka 155. do 157. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za zaštitu okoliša. Izvješća ste primili na sjednici. Ja bih molio predstavnicu predlagatelja zamjenicu ministra graditeljstva i prostornog uređenja Anku Mrak Taritaš da se kratko obrati. Izvolite gospođo zamjenice ministra. mi ćemo kao predlagatelj predložiti Saboru da donese odluku o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Kao što imate prilike vidjeti mi smo predložili jednu malu prezentaciju pripremili u Power Pointu tako da nam svim zajedno bude malo jasnije o čemu govorimo. Dakle kroz jedno petnaestak slajdova ćemo proći kroz Prostorni plan Nacionalnog parka Sjeverni Velebit i sam Nacionalni park Sjeverni Velebit. Pa na ovoj prvoj sličici koju imate priliku vidjeti možemo detektirati i vidjeti da je Strategijom i Programom prostornog uređenja RH definirani zaštićeni prostori dakle prostori koji su pod specijalnom zaštitom prirodne i kulturne baštine. Jednako tako i prostor Nacionalnog parka Sjeverni Velebit koji u času '97. kada je strategija bila rađena još uvije je samo bio prostor parka prirode. Dakle 1999. godine je proglašen Nacionalni park Sjeverni Velebit, to je naš najmlađi nacionalni park, površina mu je 109 kvadratnih km, nalazi se u Ličko-senjskoj županiji na području grada Senja i na rubnom području nacionalnog parka nalazi se ukupno 9 naselja u kojem obitava tisuću stanovnika. Na sljedećem prikazu u ovoj prezentaciji možete vidjeti koji je obuhvat prostora Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Dakle na ovoj jednoj slici možemo vidjeti o čemu govorimo, pa je riječ o parku čija je dužina 17 km čija širina je između 4 i 10 km, a visinski je raspon od 600, 700 metara do neznatno ispod tisuću 700 metara nadmorske visine. Riječ je o nacionalnom parku koji nema stalnog stanovništva. Povijesno jednako tako nije detektirano da je na tom prostoru živjelo stanovništvo. Sada osnov kada Sada osnov kada se radi jedan prostorni plan ovog karaktera tada je niz podloga. Ovo je jedna podloga koju imate mogućnosti vidjeti je podloga na kojem su označeni uvjeti i način zaštite prirodne baštine. Dakle to je podloga iz koje vidimo koje su zone zaštite. Detektirane su tri zone. Zona zaštite jedan, to je zona vrlo stroge zaštite koja je podijeljena u dvije podgrupe. Zona najstrožije zaštite to je ona u kojoj nema ni posjetitelja niti se može na bilo koji način koristiti to je zona koju štitimo jer je riječ o temeljnom fenomenu zašto je nešto i proglašeno nacionalnim parkom. Zona 1B je zona jednako tako izuzetno stroge zaštite ali je to zona u kojoj se može doći u smislu znanstvenog odnosno istraživačke Zona 2 je zona aktivne zaštite. Dakle isto zona u kojem je vrlo ograničeno kretanje koja nije namijenjena za izletnike u nekom većem broju odnosno u većoj mogućnosti dolaženja. Mi ćemo se malo konzultirati jer nemam mogućnosti da sama prezentaciju vrtim. Zona 3 je zona korištenja. Dakle to je zona koja je namijenjena za korištenje gdje mogu doći izletnici, planinari i svi oni koji posjećuju nacionalni park. Ono što imamo u ovom nacionalnom parku temeljem Zakona o zaštiti prirode a to su 4 posebne zaštićena dijela. Pa su tako Hajdučki i Rožanski kukovi kao strogi rezervat, zatim Zavižanja, Balenovac i Zvižanska kosa koji je posebni floristički rezervat, Visibaba koja je jednako tako posebni floristički rezervat ali nešto manje zone zaštite i Velebitski botanički vrt koji je spomenik parkovne arhitekture. Ovdje imamo Ovdje imamo mogućnost i to je jedan isto podloga koja je bila dakle kada se je počeo izrađivati ovaj prostorni plan jedna od vrlo značajnih i važnih podloga je bila podloga konzervatora koji rade konzervatorsku podlogu. Ovdje nemamo nekih specijalno zaštićenih objekta. No međutim svi objekti sa stanovišta zaštite kulturne baštine su u principu lokalnog karaktera i niz tih objekata je predviđeno za daljnju zaštitu i za daljnju registraciju sukladno posebnom zakonu. Jednako tako kad govorimo o prostorima nacionalnog parka tada je tamo već dugi niz godina analizom ustanovljeno i utvrđeno što bi bila mogućnost kao obnavljanje. Pa su detektirani postojeći pastirski stanovi koji su napušteni i konzervatori su svojom analizom i svi drugi stručnjaci utvrdili da su to prostori i zahvati odnosno građevine koje se mogu uz vrlo stroge uvjete i uz strogi način i detektirane mogućnosti da se oni mogu rekonstruirati. Kada govorimo Kada govorimo o korištenju i namjeni prostora dakle osnovna uloga ovakvog jednog prostornog plana, dakle Prostornog plana nacionalnog parka je da se definiraju uvjeti i načini zaštite i eventualno gospodarsko korištenja. Pa su osnovne namjene šumske površine, zatim travnjaci i pašnjaci. Karakteristika zašto je ovo nacionalni park i proglašen posebni travnjaci i pašnjaci, zatim su tu definirani ovi objekti o kojima sam govorila dakle napušteni objekti, pastirski stanovi i građevine koje su bile namijenjene za povremeno obitavanje u funkciji djelatnosti a to je zapravo bila ispaša stoke. Jednako tako su definirani glavni ulazi u park pa je riječ o tri glavna ulaza u park i nekoliko sekundarnih ulaza u park. Jednako tako Jednako tako kroz uvjete i načine korištenja odnosno namjenu korištenja to je uvijek bilo u kojem planu prva karta gdje možemo detektirati sve o čemu je riječ je diktirana i označena cestovna infrastruktura, izgradnja parkirališnih površina parkirališnih površina koje su same ulaza u park i građevine i koridori ostale infrastrukture. Kada govorimo korištenju i namjeni prostora tada je ovo prostor koji se u smislu gospodarskog korištenja je predviđen, dakle za ispašu stoke. Ono što je javna ustanova nacionalni park i predlaže je da pojača ispašu stoke na taj način da bi ono što je temeljni fenomen, a to su pašnjaci ostali i zadržani kao temeljni fenomen u tom smislu. Dakle, gospodarskom korištenju. Kad govorim to je ispaša stoke i isključivo u turističke svrhe, ali pritom ono što je važno za reći ti turisti su planinari i izletnici. Na rubnim dijelovima nacionalnog parka se predviđa nešto jačih turističkih kapaciteta koji bi zapravo onda bili u funkciji samog parka. Kada govorimo nadalje Kada govorimo nadalje o infrastukturi, o odnosu na infrastrukturu nije predviđena nikakva značajnija infrastrukturna mreža. Ono što je ovdje detektirano, odnosno što se u prostoru nalazi je napuštena transportna žičara. Prostornim planom je predviđeno da se ta transportna žičara, odnosno njen koridor istraži i vidi uvjeti i načini pod kojim bi se ona eventualno mogla rekonstruirati i koristiti u turističke svrhe. U odnosu na drugu infrastrukturu predviđa se etapna rekonstrukcija cestovne mreže. Dakle, nije riječ o izgradnji nekakvih novih cesta, nego postojeće ceste bi se rekonstruirale, postojeće planinarske izletničke staze zapravo jednako tako i rekonstrukcijom omogućili svojoj namjeni. Kada je riječ o elektroopskrbi. Elektroopskrba je samo na Zavižnju i tamo je i dalje će biti. Postojeća elektroenergetska mreža koja je nadzemna sa ovim planom predviđa kablirati. Kada je riječ o otpadnim sanitarnim vodama tada postoje tri lokaliteta koja su nešto više posjećeni od izletnika. Riječ je o Zavižanju Alanu i na tim lokalitetima se predviđa izgraditi nepropusne sabirne septičke jame kojih će dakle skupljati otpadne vode i one odvoziti izvan granica parka. Lijepo vas molim sljedeći. Sad malo kad govorim o samom postupku. Nositelji izrade plana u času kada je plan započeo sa izradom je bilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Jednako tako uz to ministarstvo aktivno je sudjelovala i Uprava za zaštitu prirode Ministarstva kulture koja je tada bila u sklopu tog ministarstva i regionalni Zavod za zaštitu spomenika kulture. Izrađivač je bio Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije i Urban dizajn d.o.o. iz Zagreba. I o samom postupku. I o samom postupku. Dakle, u postupku je provedeno niz prethodnih rasprava. Te prethodne rasprave su provođene na one bazične karte. Dakle, na konzervatorske studije, na studije zaštite prirode. U tim prethodnim raspravama su sudjelovali svi stručnjaci iz oblasti, dakle zaštite prirode kulture, ali i svih drugih. Na prethodnim raspravama je sudjelovala i zainteresirana javnost. Jednako tako nakon prethodne rasprave je bila i javna rasprava koja je provedena u Krasnom u periodu od 19. srpnja do 18. kolovoza 2011. godine. U javnoj raspravi je 10 različitih subjekata dalo 128 primjedbi. Od tih 128 primjedbi 76 je prihvaćeno, 9 je djelomično prihvaćeno, a za 40 se dalo tumačenje jer je bio takav vid primjedbe da nije bilo potrebe prihvaćanja, neprihvaćanja, neprihvaćanja, nego tumačenja a tri primjedbe nisu prihvaćene. Jednako tako u samom postupku izrade plana je sudjelovao i Savjet za prostorno uređenje Republike Hrvatske koji je o tome raspravljao i nakon toga dao svoju pozitivnu suglasnost. Na Nacrt prijedloga plana sukladno posebnim propisima sva ministarstva dala suglasnost. Jednako tako su i svi posebni uvjeti koji su kroz postupak prethodnih i javnih rasprava zatražili da se ugrade u plan su se na adekvatan način ugradili. I nakon tog cijelog postupka evo Vlada je utvrdila konačni prijedlog i dostavlja Saboru prostorni plan, Odluku o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka Sjeverni Velebit na donošenje. Hvala vam lijepa. **Batinić, Da li se izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ukoliko ne, prelazimo na raspravu po klubovima. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista stranke rada zastupnik gospodin Nikola Vuljanić. Izvolite.

Hvala gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Hrvatska je na žalost jedna od zemalja pri dnu udjela zaštićenog teritorija, dakle nacionalnih parkova, parkova prirode i tome slično u Europi. Ta se situacija popravlja i ta se situacija mora i dalje popravljati. Nacionalni park Sjeverni Velebit zadnji je proglašeni nacionalni park u Hrvatskoj što ne znači da je manje važan od drugih i što ne znači da je manje lijep od drugih. Ovdje imamo priliku zapravo iskušati i primijeniti sva nova saznanja o zaštiti prirode i okoliša, sve ono što smo se i na vlastitoj koži naučili da ne treba raditi po nekim drugim mjestima u Hrvatskoj. I ovdje nam se ne trebaju događati propusti. Ovaj dokument je zapravo impozantni dokument kad čovjek malo pogleda detalje i još ono što se nalazi na webu. Očito je uložen ogroman trud i veliko znanje i bilo bi stvarno prepotentno sad od laika, a to jesam, zainteresirani laik, ali laik kritizirati taj dokument. Ne pada mi na kraj pameti! Ponešto primjedbi na poneke članke imamo i bili bi vrlo sretni kad bi se te primjedbe uzele u obzir pri izradi sljedećih nekakvih provedbenih dokumenata, pravila i tome slično koje će sigurno uslijediti nakon ovog Prostornog plana, pa bih samo o tome govorio ni na koji način ne želeći umanjiti vrijednost i kvalitetu ovog dokumenta. Primjerice u članku 14. govori se o zaštiti od požara. Plan zaštite od požara je napravljen 2002. Čini mi se postoji ocjena ugroženosti iz 2004. Bilo bi dobro da se u provedbenim velim propisima odredi koja se sredstva za gašenje požara smiju koristiti u tako, u kojem dijelu tako zaštićenog područja kao i to da se odrede zone u kojima se smiju koristiti protupožarni zrakoplovi i helikopteri. To i je područje koje je u opasnosti od ovih ljetnih požara velikih. Očito je da se zbog korištenja morske vode ne bi smjeli koristiti takva sredstva u svim dijelovima Nacionalnog parka. Trebalo bi također propisati i obuku vatrogasnih snaga u uporabi taktika gašenja požara raslinja koja ne zahtjeva korištenje vode metodom uklanjanja gorivih tvari sa tla i tome slično, vatrogasci znaju o čemu se tu radi. U članku 26. govori se o kontroli poljoprivrednih površina kojih ima u nacionalnom parku. Mislim da bi trebalo izrijekom zabraniti upotrebu kemijskih sredstava za zaštitu biljaka, kemijskih sredstava za suzbijanje korova i sličnih sredstava uopće u nacionalnom parku jer to se protivi samoj suštini nacionalnog parka. U članku 28. govori se o zabrani parkiranja osobnih vozila na ulazima i određenim punktovima u nacionalnom parku. Bilo bi dobro zabraniti na tim mjestima gdje to očito smeta iz raznoraznih razloga i parkiranje autobusa i drugih sredstava prometa kojima turisti dolaze. U članku 31. točki 6. govori o lokalitetu Veliki lom, govori se o izvorima električne energije. Naprijed u tekstu se govori o generatorima i solarnim panelima, a ovdje se upotrebljava izraz obnovljivi izvori energije. Solarna i druga. Pa da ne bi nekom palo na pamet za poneku godinu ili ponekih desetak godina da u nacionalnom parku gradi vjetroelektrane ili tako nešto možda bi to u neki akt trebalo unijeti kao zabranu U članku 34. govori se o skupljanju otpada i komunalnom otpadu i drugom otpadu koji se stvara u samom nacionalnom parku. Mislim da bi bilo dobro osigurati propisom, naredbom, uredbom kako god hoćete sortirano skupljanje, odvojeno skupljanje otpada što jest praksa već u nekim našim gradovima i negdje. Ovdje bi to trebalo bit pravilo od kojeg se ne bi smjelo odstupati. Isto tako u članku 34. stavak 4. govori se o otpadnom građevinskom materijalu, a Zakon o otpadu govori o građevinskom otpadu, govori se o korisnom otpadu koji nije termin koji se nalazi u Zakonu o otpadu itd. nesuglasnosti termina može doći do eventualnih nekakvih problema u primjeni ovog prostornog plana. Na koncu htio bih još jednu primjedbu reći koju sam dobio od Gorske službe spašavanja. S njima nitko nije kontaktirao pri usvajanju ovog prostornog plana, naravno mogli su se uključiti u javnu raspravu kao i svi drugi, ali pošto se radi o službi koja je upravo na takvom terenu i upravo na tom mjestu ima najviše intervencija u budućim odlukama o sudbini nacionalnog parka i o događanjima u nacionalnom parku bilo bi dobro kontaktirati njih, voditi računa o njihovim njihovim idejama i uputama. Oni ih sigurno imaju i znaju što govore, a isto tako i o Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje koja je naravno involvirana u akcije Gorske službe spašavanja. Sve u svemu smatramo ovo jako dobrim dokumentom i korisnim dokumentom koga ovim primjedbama treba eto popraviti nekakvim podaktima, aktima koji su hijerarhijski ispod ovoga i u primjeni osigurati da taj nacionalni park ostane ono što je danas i da svi budemo ponosni na njega. Hvala. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika SDP-a zastupnik gospodin Damir Rimac. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, uvažena zamjenice ministra, drage kolegice i kolege. Ja ću pokušati više sa stručnog aspekta poljoprivrede i stočarskog dijela raspravljati o prijedlogu Prostornog plana Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, ali prije tog dijela dopustite da naglasim da je člankom 11. Zakona o zaštiti prirode što je zapravo definicija nacionalnog parka? Da je to prostorno, pretežno neizmijenjeno područje kopna ili mora iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti koji obuhvaća jedan ili više sačuvanih i neznatno izmijenjenih ekoloških sustava. A prvenstveno je namijenjeno očuvanju izvornih prirodnih vrijednosti. Moram naglasiti, a to ste i dobili kao radni materijal da je i Odbor za zaštitu okoliša kao zainteresirano radno tijelo raspravilo ovaj prijedlog Prostornog plana Nacionalnog parka Sjeverni Velebit i da smo zauzeli prvenstveno pozitivno mišljenje. svaki nacionalni park prema europskim kriterijima ima znanstvenu, kulturnu, odgojno-obrazovnu i rekreativnu namjenu. U Republici Hrvatskoj postoji 8 nacionalnih parkova, ali ono što je vrlo interesantno kada pogledate statističke ankete od 10 građana RH svega vam 1,5 do 1,7 zna nabrojati 8 nacionalnih parkova. Većina njih se fokusira samo na 2, to su znači Plitvice i Krka. Što znači da ili ove nismo dovoljno marketinški predstavili ili je problem negdje dalje. Naime, kada govorimo o Nacionalnom parku Sjeverni Velebit za naglasiti je da je u 2011. godini u RH bilo negdje oko 2,26 milijuna posjetitelja i da je od toga gotovo 48% otišlo posjetitelja u Nacionalni park Plitvice, a u Nacionalni park Sjeverni Velebit svega 0,9%. Što je recimo jedan detalj o kojemu bi trebalo raspraviti i vidjeti kako taj dio što bolje predstaviti. Kao što je zamjenica ministra rekla Nacionalni park Sjeverni Velebit spada u najmlađe nacionalne parkove u RH jer je proglašenje za nacionalni park napravljeno 1999. godine. No ono što pomalo zabrinjava je činjenica ili spoznaja da se prostorni plan za taj nacionalni park radi tek 12, odnosno 13 godina kasnije. No, ako se držim one narodne "bolje ikada nego nikada" onda taj prostorni plan treba podržati i naravno dati doprinos u ovom Hrvatskom domu da se što prije uđe u tu problematiku odnosno da se priđe rješavanju nagomilanih problema koji postoje tamo. Moram naglasiti da je još 1988. godine, naglasak prije 25 godina, napravljena studija Razvoj turizma na području parka prirode Velebit za potrebe izrade prostornog plana nacionalnog parka Sjevernog Velebita, isto tako problem je u tome što je od 1999. godine do danas još uvijek u tijeku inventarizacija flore i faune. mi 13 godina u tom nacionalnom parku evidentiramo i detektiramo koje sve biljne i životinjske vrste postoje tako da mislim da sa stručnog aspekta do nekakve evolucijske promjene kako kod biljaka i životinja u tih 12 godina nije došlo i kako smo ipak taj dio mogli na neki način privesti kraju. Isto tako slažem se sa činjenicom koja je zamjenica ministra i na Odboru za zaštitu okoliša rekla da se radi o jednim dugotrajnim pripremama jer se zapravo bile su potrebne stručne ekspertize od hidrogeoloških antropogenih utjecaja valorizacije određenog krajobraza naravno da se to ne može riješiti u godinu ili dvije dana ali budimo realni, 12 godina je s jedne strane ipak malo previše. DA bude stvar gora u tom jednom kontekstu 2009. godine Velebit je proglašen parkom prirode pa je odmah iza toga dobio oznaku svjetskog fenomena biosfere. I tu činjenicu nismo bili u protekle 3 ili 4 godine dovoljno brzo u stanju iskoristiti. iskoristiti. Površina Nacionalnog parka je oko 109 kvadratnih kilometara kao što je rekla zamjenica, međutim, 80% površina tog Parka pripada u državno vlasništvo. Negdje oko 78% tih 109 kilometara je obraslo šumama, 22% spada na nekakve neplodne površine ili travnjake odnosno pašnjake i kamenjare. Od tih 22% 18% su travnjaci i pašnjaci a svega nekakvih 4% kamenjari. Tradicionalne djelatnosti unutar nacionalnog parka sjeverni Velebit su šumarstvo i poljoprivreda, ja ću u ovom svom dijelu rasprave dati naglasak na stočarstvo držim da Nacionalni park ima itekakve komparativne prednosti za razvoj istoga pogotovo stoga što je u Europi trend ekoproizvodnje i mislim da u tom dijelu možemo spojiti nekoliko gospodarskih djelatnosti od turizma, stočarstva pa na kraju krajeva povlačenja fondova fondova odnosno pretpristupnih fondova iz Europske unije. Prije proglašenja nacionalnog parka postojala je duga tradicija šumarstva na području istoga i sječe drvne mase, a danas sukladno zakonu o zaštiti prirode šume u tom dijelu su posebne namjene i gospodarenje njima je zapravo zabranjeno u svrhu izvlačenja drvne mase i prodaje na tržištu što je bitan element na što ću se kasnije ponovno referirati. Stočarstvo u tome dijelu može biti kategorizirano na dvije podjele, to je prvenstveno pašnjački kamenjar koji se nalazi u jugozapadnom dijelu parka sjevernog dijela Velebita i travnjaci i livade koji su više locirani u središnjem dijelu u odnosu onome dijelu koji gleda na more. Zašto je ovo bitno naglasiti? Ekološka proizvodnja omogućava prvenstveno jeftinu, kvalitetnu i zdravu hranu stoke na tome području, a s druge strane automatski se omogućava komparativno iskorištavanje povoljnih reljefnih prilika koji postoje na tome području. Današnje demografske i socioekonomske prilike uvjetovale su definitivno nestanak poljoprivredne proizvodnje na tom području ali i zapuštanje i zarastanje travnatih i pašnjačkih površina koji se lagano i postupno pretvaraju u šumu. I sada ako vratite nazad u uvodnom dijelu sam spomenuo da je Zakonom o zaštiti prirode zabranjeno iskorištavanje drvne mase sa tog područja, ispada da ćemo ako gledamo evolucijski kroz 10, 20, 30 godina izgubiti taj fenomen te će se sve pretvoriti u šumu koju mi praktički ne možemo i ne smijemo iskoristiti. SA aspekta stočarstva mislim da na ovome kraju itekako može biti, o tome smo razgovarali na odboru, gdje sam ja postavio pitanje koja vrsta stoke se planira držati na tome području, te sam nakon jedne kraće rasprave dobio odgovor da će to biti ovčarstvo, ali nismo spomenuli kozarstvo, gdje držim da kozarstvo u ovom dijelu može biti vrlo bitan preventivni faktor zaštite od požara. Kolega Vuljanović je uvodnom dijelu rekao da nemamo registrirano a u studiji je navedeno da Nacionalni park ima problema s tim što nema dovoljan broj kadrova, koji su u stanju apsorvirati i nadgledati požarišta koja se mogu u datom trenutku pojaviti i na koja se može djelovati vrlo brzo. Taj problem mi možemo riješiti kozarstvom. Isto tako kozarstvo može riješiti obrasle šikare, sušene stabljike koje su vrlo … pogotovo u ljetnom periodu za izbijanje požara s kojima naravno kasnije možemo imati puno većih problema. Pojam tradicionalne poljoprivrede obilježavaju prirodni i klimatski uvjeti koji definitivno postoje na tome području ali naglašavam to nije dovoljno iskorišteno niti u gospodarskom niti u proizvodnom niti u turističkom smislu. Danas je stočarstvo u tom dijelu pred izumiranjem iako je cijela Europa i cijeli svijet stimulira takav oblik očuvanja kulturne baštine i ekološke proizvodnje i mislim da to trebamo imati itekako na umu. Činjenice o tzv. botaničkoj riznici koja se nalazi u nacionalnom parku Sjeverni Velebit odnose se prvenstveno na činjenicu da se taj geomorfološki fenomen koji postoji lagano sustavno sistematski mijenja. Ukoliko nešto ne poduzmemo vrlo vjerojatno za 20-tak godina mi ćemo na tom dijelu imati samo šume bez tradicionalnih pašnjaka. Većina privatnog vlasništva na koje se odnose površine po tim travnjacima i pašnjacima u okviru su u kojima su se nalazili tzv. stanovi odnosno pastirske nastambe za skrivanje od nepogoda. Cijela intencija je prostornog plana upravo činjenica da se jedan dobar dio tih nastamba pokuša na neki način sačuvati i revitalizirati odnosno da se one pokušaju u domeni ministarstva prostornog uređenja konzervirati odnosno sačuvati. Također vrlo bitno je naglasiti moguću revitalizaciju demografskih čimbenika jer u 9 naselja koje okružuju nacionalni park postoji svega 1000 stanovnika. Uz razvoj stočarstva, uz naglasak na govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo koje bi zapravo služilo i za održavanje i kultiviranje toga terena ali imamo i mogućnost razvoja turizma. Za primjer samo avanturističkog, eko etno turizma, robinzonskog turizma koji u Europi poprima jako velika potražnja za takvim odmorom, rekreacije ili odlaska u prirodu. svi ti projekti koji se nalaze u EU stoje nama na raspolaganju trebamo samo uzeti, zagrabiti i iskoristiti. Ono što je posebno bitno za naglasiti je očuvanje genetske raznolikosti jer tzv. primitivne pasmine životinja koje bi bile od Buše, Pramenke ili nekakvog tipa koze omogućavaju RH da se pozicioniraju u banci gena. O tome se malo raspravlja ali tu zapravo leži jedan veliki dio hrvatskog bogatstva koji treba staviti u samu funkciju. Uz proizvodnju nove zdrave hrane naravno razvija se i seoski turizam, a kada pogledate gradove odnosno mjesta koja se nalaze u okolici ili u samom nacionalnom parku Senj, Otočac, Perušić sav taj dio i taj razvoj omogućava i gospodarsko jačanje toga kraja. Za naglasiti je da za savki ozbiljni projekt i za svaku ozbiljnu realizaciju jedne ideje treba pokrenuti odnosno krenuti od Početna točka u ovome dijelu treba biti jasna vizija, jasna misija i ostvarenje ciljeva. Mi moramo iskoristiti i ovaj nacionalni park ne bi li privukli turiste ne bi li pokazali bogatstvo hrvatskog podneblja, ne bi li se dičili onim što zaista imamo. Vrlo je bitno reći da građevine unutar parka su građevine izvan građevinskog područja i da zauzimaju površinu koja je manja od 1% ukupne površine parka. E sada, ostatke pastirskih naselja i nastamba te zgrada za povremeni boravak, vikendica građenih bez odgovarajućih dozvola za građenje. Ključno pitanje je jesu li pastirske nastambe koje se nalaze na tome terenu da li je ministarstvo pokušalo te nastambe uvrstiti u UNESCO-vu kulturnu baštinu i očuvanje tradicijske kulture. To je recimo jedan bitan detalj gdje bi se to moglo napraviti. Nisam našao to u materijalima. S druge strane mene osobno zanima kada su vikendice na području nacionalnog parka zagrađene hoće li te vikendice biti uklonjene, hoće li se one legalizirati i da li postoji nikakva plan izgradnje uopće nekakvog vikend naselja u tome dijelu iako u materijalima stoji da ne postoji. Na međunarodnoj sceni postoji novi svjetonazor ponašanja koji prvenstveno leži na ekološki holističkim principima održivog razvoja, pri integralnoj zaštiti kroz primjereno gospodarenje prostorom koje je sadržano i u Agenda 21, ali isto tako i Strategiji za ruralnu Europu. Osnovni cilj prostornog plana nacionalnog parka je očuvanje prirodnih karakteristika uz očuvanje ravnoteže krških i šumskih eko sustava u relativno izvornom ili bar zatečenom obliku. Klub SDP-a u Hrvatskom saboru smatra da se izgled nacionalnog parka u smislu promjene sastava pašnjaka neobradivog tla i šuma zapravo ne bi trebalo mijenjati, što znači da treba učiniti sve preventivne akcije da se taj dio nacionalnog parka sačuva u ovom obliku kako je i predstavljeno. Kada je riječ o kulturnoj i odgojnoj funkciji zbog čega nacionalni parkovi također imaju veliko značenje ne treba zanemariti i činjenicu da za nacionalno biće Hrvata Velebit ima posebno značenje. Osvjedočeno u svijesti naroda, narodnim pjesmama i predajama prema tome i taj dio bi trebalo uzeti kod usvajanja ovog prostornog plana u obzir. U svakom slučaju Klub zastupnika SDP-a će podržati donošenje Prostornog plana Nacionalnog parka Sjeverni Velebit uz nadu da će sve ovo što sam nabrojao omogućiti dostojno pozicioniranje nacionalnog parka na ljestvici europskih vrednota. Hvala lijepa. Hvala lijepa zastupniku Rimac. Stajališta Kluba zastupnika HNS-a izložit će poštovani zastupnik Ivica Mandić. Izvolite. **Mandić, Ivica Gospodine potpredsjedniče, zamjenice ministra, uvažene kolegice i kolege. Klub HNS-a prvenstveno pozdravlja ovaj prostorni plan za kojeg smatramo da je jedan u nizu dokumenata koji će nacionalni park podići na višu i kvalitetniju razinu. Ono što je glavni zadatak ovog prostornog plana je bilo prvenstveno da utvrdi zaštitu, korištenje i način upravljanja sa ovim parkom. Ovdje bi kao klub HNS u potpunosti podržavamo maksimalna mjerila zaštite i očuvanja ovoga itekako vrijednoga prostora. Također kod korištenja ovog prostora smatramo da korištenje prostora nacionalnog parka može omogućiti jedan dio zadržavanja ili popravak demografske situacije na prostorima Nacionalnog parka Sjeverni Velebit da u prostoru ruralnog razvoja vratimo dio zaštićenih životinja ili koje su u povijesti ovoga parka i koristile ove prostore. I ono što je najbitnije sa ovim prostornim dokumentom točno ćemo doći do načina upravljanja i načina korištenja. Također mi u klubu HNS smatramo da je smatramo da je ovaj dokument, prostorni plan trebao prije ugledati svjetlo dana, jer od prvih inicijativa kada je ovaj park bila najprije park park prirode '97. i na temelju tog dokumenta '99. godine proglašen je nacionalnim parkom. Od tog vremena do danas prošlo je dosta godina i mogli smo napraviti i prije. Ali s obzirom da ga donosimo sada također je za pozdraviti. Ono što mi iz kluba HNS-a pozdravljamo temeljito pripremljen ovaj materijal koji je prošao i potrebite rasprave i očitovanje svih zainteresiranih kako od struke tako i od drugih zainteresiranih subjekata. Ono što je napomenuti da uz gospodarenje zapravo uz korištenje nacionalnog parka u ovih 12 godina mi nismo još uvijek napravili inventarizaciju biološke raznolikosti u ovom parku. U Nacionalnom parku Sjeverni Velebit nalazi se 970 biljnih vrsta. Ono što je najbitnije da je vrlo veliki broj zaštićenih i endemičnih biljaka. Od tog broja 105 spada u strogo zaštićene biljne svojite, 160 zaštićenih biljnih svojti, a 70 biljnih vrsta nalazi se u crvenoj knjizi vaskularne flore Republike Hrvatske. Od tog broja 24 biljne svojte su pred izumiranjem. To su stvari da se svima nama koji sjedimo u najčasnijem mjestu u Republici Hrvatskoj, u Hrvatskom saboru sigurno mora se upaliti crveno svjetlo. Na ovo se mora reagirati i da dio te biljne raznolikosti sigurno sačuvamo. Osim toga u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit nalazi se preko 250 vrsta gljiva, životinjskih vrsta i sve ostalo. Ono što također se javlja ovim prostornim planom da načinom upravljanja, načinom gospodarenja sigurno kao zajednica da li preko Ministarstva turizma, da li preko turističke zajednice moramo znati vrednovati i prezentirati svijetu bisere hrvatske ljepote a to su nacionalni parkovi. Slažem se sa kolegom iz SDP-a da veliki broj građana Republike Hrvatske, a čak i nas ovdje koji sjedimo u Hrvatskom saboru ne bi onako svi odjedanput nabrojili 8 nacionalnih parkova, a to su biseri ljepote u Hrvatskoj. Zadatak je ovoga časnoga Doma, zadatak i svih institucija u izvršnoj vlasti su da te ljepote pokušamo valorizirati, da ih pokušamo vrednovati. Ono što je također bitno da kod svih zahvata u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit moramo se prije svega voditi strogim uvjetima zaštite prirode, znači zakonima koji to reguliraju, strogo voditi brigu o uvjetima koje daju konzervatori i normalno i na kraju dozvolama nadležnih državnih tijela. Ako to budemo ispoštivali onda će nestati ona sumnja da sa ovim prostornim planom možda na mala vrata uđe gradnja i obezvređivanje ovog itekako vrijednog prirodnog resursa. Znači, da uvijek vodimo računa o zaštiti prirodi, o konzervatorima i o uvjetima građenja. Tu također molim prostorno, Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva da o svim nacionalnim parkovima vodi posebnu pozornost i posebnu brigu. Ono što je kolega također napomenuo da u dijelu Nacionalnog parka Sjeverni Velebit dogodile su se i izgradnja vikendica koje služe za povremeni boravak u tome prostoru. Tu molimo Ministarstvo prostornog uređenja da postupi po zakonu, da ono sve što se ne može legalizirati da treba zakonski to i riješiti. Hrvatska narodna stranka također pozdravlja onaj dio gdje smo u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit točno odredili tri zone zona stroge zaštite koja ima pod a) najstrožu zaštitu i kontroliranu zaštitu. To su u biti i jedan i drugi prostor pod jedan su strogo zaštićeni prostori gdje u biti turisti ne mogu dolaziti. Također aktivna zaštita i zona korištenja. Ono što je dobro da u mogućnosti i zapravo sa prostornim planom daje se mogućnost i korištenja nacionalnog parka. Kolega SDP-a je govorio o tome. Tu mislim da je svakako dobro jer postoji realno mogućnost da ako ne interveniramo u prostoru da za dvadesetak godina više ne bude ni livada, ne bude ni pašnjaka, da bude sve šuma a to nije cilj. Hrvatska narodna stranka u potpunosti podržava ovaj prostorni plan, ali obaveza svima nama da preko nadležnih i ministarstava i turističke zajednice ove bisere ljepote Republike Hrvatske, nacionalne parkove da ih podignemo na što višu razinu i da bude jedna agresivnija i jača promidžba. Hrvatska narodna stranka će poduprijeti prostorni plan. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a, zastupnik gospodin Branko Bačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo zamjenice, uvažene kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržati će donošenje prostornog plana Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Uvodno u ime kluba želim istaknuti kako zaštita prirode u Republici Hrvatskoj ima dugogodišnju tradiciju, te da obilježja naših nacionalnih parkova i parkova prirode dobro oslikavaju raznolikost i bogatstvo prirode u Hrvatskoj. Naime, Hrvatska je poznata po svojoj u velikoj mjeri nedirnutoj prirodi i očuvanim ekološkim sustavima. Zaštita ovih vrijednih dijelova prirode osigurana je upravo Zakonom o zaštiti prirode, temeljem kojeg su definirane različite kategorije zaštite prirodnih vrijednosti. Već je u nekoliko navrata spomenuto kako u Hrvatskoj postoji 8 nacionalnih parkova ali treba dodati da postoji i 11 parkova prirode. Prvenstvena namjena nacionalnih parkova je očuvanje prirodnih vrijednosti, je stoga na tim prostorima zabranjena gospodarska uporaba prirodnih dobara, ali se dopuštaju tradicionalni oblici gospodarenja i mnoge turističke aktivnosti. Od ukupnog broja proglašenih nacionalnih parkova tri su planinski prostori s raznolikim reljefom i biljnim pokrovom i to Risnjak, Paklenica i Sjeverni Velebit dok je od 11 parkova prirode čak 6 i to Velebit, Biokovo, Medvednica, Papuk, Učka, te Žumberak Samoborsko gorje. U ime kluba Hrvatskih laburista gospodin Vuljanić je rekao kako je Hrvatska kad je u pitanju zaštita prostora na dnu ljestvice država članica Europske unije. Ja moram reći da to nije točno, da su podaci sasvim drugačiji. Točno je da je na prostoru Europske unije u postotku negdje oko 20% prostora, područja država članica Europske unije pod jednom vrstom zaštite. Ali u taj postotak ulazi i ekološka mreža koju su uspostavile države članice Europske unije i koja mreža postaje europskom ekološkom mrežom. U Hrvatskoj bez ekološke mreže zaštićeno negdje oko 12% ukupnog teritorija, ali je i Hrvatska uspostavila svoju ekološku mrežu, pa onda taj koeficijent više nije 12% nego 40% čime Hrvatska Hrvatska dolazi sa Republikom Slovenijom negdje u vrh država članica Europske unije koje su na jedan od načina predviđenih Zakonom o zaštiti prirode zaštitile svoj prostor. Kad bi se svim državama članicama EU ukinuo dio prostora koji je pokriven europskom ekološkom mrežom onda bi Hrvatska i bez svoje ekološke mreže bila u samome vrhu europskih država. Prema tome nije točno da je RH pri dnu europskih država kada je u pitanju zaštita prostora države u ovom slučaju Republike Hrvatske. No nije samo uspostava nacionalnog parka ili parka prirode ili nekog drugog oblika zaštite prostora u Hrvatskoj presudna za zaštitu prostora. Bez donošenja prostornih planova, bez donošenja plana upravljanja pojedinim nacionalnim parkom ili drugim rezervatom, parkom prirode itd., itd. ne postiže se puna zaštita tog prostora tog prostora koji je zaštićen samim proglašavanjem u ovom slučaju kad govorimo o Sjevernom Velebitu nacionalnim parkom. Prema tome bitno je istaknuti i sljedeći podatak, a to je da je od 8 maloprije spomenutih nacionalnih parkova za njih 5 već donesen ranije prostorni plan i to za Mljet, Paklenicu, Risnjak, Brijune i Kornate i da danas raspravljamo o šestom nacionalnom parku, odnosno o šestom prostornom planu nacionalnog parka u ovom slučaju Sjevernog Velebita, ali da nam i dalje ostaje još donošenje Prostornog plana za Nacionalni park Krku i Plitvička jezera. Koliko ja imam informacije već sada je u postupku javne rasprave i Krka i Plitvička jezera. Prema tome evo molio bih da i ministarstvo ubrza, jasno u okviru zakona jer je procedura donošenja prostornih planova itekako komplicirana, zahtjeva javnu raspravu, zahtjeva sve one postupke koji su Zakonom o prostornom uređenju predviđeni, prema tome bilo bi dobro da se čim prije donesu i prostorni planovi područja posebnih obilježja, a u ovom slučaju Nacionalnog parka Krka i Nacionalnog parka Plitvička jezera. I također, maloprije sam spomenuo da u Hrvatskoj ima 11 parkova prirode pa svega 3 parka prirode imaju donesene prostorne planove, a to su Kopački rit, Učka i Lonjsko polje. Možemo reći da će puna uspostava zaštite parkova, parkova prirode i svih prostora u Hrvatskoj koji su štićeni temeljem Zakona o zaštiti prirode biti uspostavljeni onog trenutka kad svi nacionalni parkovi, kad svi parkovi prirode budu imali i prostorne planove područja posebnih obilježja, ali što je ne manje važno kad budu imali i donesene planove upravljanja tim prostorima kao što je samim zakonom i predviđeno. Inače kad govorimo o Sjevernom Velebitu onda moramo reći da je Sjeverni Velebit, to je već kolega prije spomenuo, najmlađi nacionalni park u Hrvatskoj koji je proglašen 1999. godine i slažem se sa svima koji govore da je 13 godina od uspostave i proglašenja nacionalnog parka danas kada u Saboru raspravljamo o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja doista dugi rok i da 13 godina doista se u tom nacionalnom parku usprkos našem deklaratornom izjašnjavanju da ga štitimo bez prostornog plana praktično ne štitimo u dovoljnoj mjeri i da je potrebno i bilo bi bolje da je taj period smanjen i da nije trebalo 13 godina čekati da Hrvatski sabor raspravlja o donošenju prostornog plana. Ali treba reći da je procedura izrade stručnih podloga koje su pretpostavka donošenju prostornih planova doista zahtjevna. Traži uključivanje niza institucija, traži donošenje i utvrđivanje niza relevantnih podataka koji služe za donošenje prostornog plana. Pa prema tome uz najbolju volju da se čim prije donese prostorni plan u pravilu kad su posebno zaštićeni prostori u Hrvatskoj pretpostavke za njegovo donošenje nisu jednostavni i stoga se zna odužiti taj postupak donošenja prostornog plana. Inače Velebit sam po sebi jest specifičan, mislim da je malo prostora u svijetu da na prostoru jednog planinskog masiva imamo dva nacionalna parka na jugu Paklenicu i na sjeveru Sjeverni Velebit i da je cijeli taj prostor praktično park prirode koji je u okviru popisa rezervata biosfere u sklopu UNESO-vog znanstvenog programa čovjek i biosfera takvim i proglašen. Prema tome doista je je Velebit specifičan i činjenica da na tom prostoru jesu dva nacionalna parka je iznimno važna kad govorimo o tom planinskom masivu. Mi u klubu HDZ-a želimo izraziti zadovoljstvo što je evo taj proces donošenja prostornog plana pri kraju, evo što je praktično donošenje tog prostornog plana sada u Saboru. Tijekom prošle godine je ministarstvo provelo proceduru koja je bila predviđena za donošenje prostornog plana, provedena je javna rasprava, lani je bio na javnom uvidu. Sve one okolnosti koje su i obveze koje su proizlazile iz donošenja prostornog plana su napravljene i ono što je dobro to je da su uglavnom primjedbe koje su istaknute u javnoj raspravi uglavnom i usvojene. Ali činjenica je da s obzirom da je već to je ranije spomenuto zemljište u tom nacionalnom parku uglavnom u vlasništvu države, doista je bio mali broj primjedaba građana, a gotovo su to u cijelosti bile primjedbe institucija koje su kroz javnu raspravu sudjelovale u samom donošenju ovog prostornog plana. Ono što mislimo da je bitno jest da plan počiva na načelima zaštite prirode, na procjenama mogućeg opterećenja korištenja prostora, da plan pruža okvir za održivo korištenje i uređenje prostora te je kvalitetna podloga za upravljanje prostorom nacionalnog parka. Planom su zadržane ljudske i ekonomske komponente koje ne ugrožavaju temeljne vrijednosti nacionalnog parka što mi se čini da inače kad se donosi prostorni plan jednog nacionalnog parka mora biti prioritet pri utvrđivanju smjernica i odredaba za provođenje prostornog plana. Plan omogućava egzistenciju lokalnog stanovništva iako na samom prostoru nacionalnog parka nema ne žive ljudi, ali rubni rubni prostori nacionalnog parka jesu u blizini naselja, svega 1000 stanovnika živi u tim rubnim prostorima pa prema tome u tom dijelu možemo govoriti da plan nije da prostor samog parka nije ugrožen u onom smislu koliko može biti ugrožen kad na tom prostoru živi lokalno stanovništvo. Plan osigurava zaštitu vrijednosti prostora nacionalnog parka i prihvatljiv način korištenja prostora kako vlasnika tako i posjetitelja te određuje nužne postupke za uvođenje kontroliranog sustava posjećivanja. Plan nadalje usmjerava djelatnosti očuvanja i revitalizacije graditeljske osobito etnološke baštine te se određuje prema bioraznolikosti u skladu s propisanim konvencijama o bioraznolikosti i krajoliku. I na kraju, plan omogućava zaštitu prirodnih kulturnih dobara na temelju daljnjih istraživanja. Ono što bih na kraju još samo želio reći to je da smo i na Odboru za zaštitu okoliša, a i na matičnom Odboru za prostorno uređenje i graditeljstvo raspravljali i o predstavci koju smo dobili od Udruge za zaštitu prirode "Animalia" a koja se predstavka odnosi na već spomenute rekonstrukcije, adaptacije postojećih pastirskih nastamba na prostoru ovog Nacionalnog parka i mi smo i u Odboru i starije vlade i to pozdravljam da je moguće vršiti rekonstrukciju pastirskih nastamba i prije donošenja prostornog plana, nacionalnog parka a na temelju provedenih odredaba prostornog plana uređenja grada Senja. To je vrlo važno jer to onda na određeni način ukazuje i na ispravnost ranijeg stava Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva gdje smo govorili da donošenje prostornog plana ili bolje rečeno donošenje plana područja posebnih obilježja nije prepreka donošenju rješenja uvjetima građena na prostoru na kojemu to plan jedinice lokalne samouprave do donošenja prostornog plana područja posebnih obilježja regulira sa svojim odredbama koje proizlaze iz tih prostornih planova jedinica lokalne samouprave. To je vrlo važno, to želim ovdje za govornicom Sabora izdvojiti jer je u ranijim slučajevima stav Ministarstva uvijek bio da do donošenja prostornih planova područja posebnih obilježja upravna tijela gradova i županija u pravilu mogu donositi na temelju postojeće prostorno planske dokumentacije rješenja u ovom slučaju kao što je sa pastirskim nastambama na nastambama na …, radi se o 10 tih pastirskih nastamba moguće je provoditi i donositi rješenje o uvjetima građenja. Prema tome, da zaključim Klub Hrvatske demokratske zajednice podržati će ovaj prostorni plan, Prostorni plan će svakako doprinijeti boljem očuvanju tog prostora sjevernog Velebita, potrebno je da na temelju ovog Prostornog plana i javna ustanova za upravljanje nacionalnim parkom donese odgovarajuće akte, i na način koji je proveden u postupku donošenja prostornog plana, a to da je bila uključena lokalna samouprava, lokalno stanovništvo, da su poštivane sve one odredbe koje je trebalo poštivati u donošenju ovog plana, da isto tako na isti način u daljnjem tijeku realizacije ovog plana budu uvažavano lokalne stanovništvo i svi oni koji su zainteresirani da doista se očuva taj

Prelazimo na pojedinačnu raspravu, za raspravu se prva prijavila zastupnica gospođa Marija Vukobratović izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege zastupnici. Kao što je već nekoliko puta danas rečeno a naročito o ovoj prekrasnoj prezentaciji gsopođe zamjenice ministra 1999. područje unutar granice Parka prirode Velebit proglašeno je nacionalnim parkom i tako smo dobili naš najmlađi Nacionalni park. Malo je mjesta u Hrvatskoj, a neki će reći da je to zapravo jedino mjesto u Hrvatskoj gdje je na tako malo prostoru sakupljeno toliko prirodnih fenomena. To se prije svega odnosi na Hajdučki i Rožanske kukove koji su jedni od najatraktivnijih mjesta na kršu ali se to također odnosi i na mnoge rijetke biljne i životinjske vrste, pa one koje smo svi za njih čuli su Velebitska degenija, jaglac, zvončić, suriora, smeđi medvjed naprimjer. Ako se mi u Hrvatskoj ne možemo pohvaliti uspješnih gospodarstvom, razvijenom industrijom ili visokim životnim standardom svakako se možemo pohvaliti velikom raznolikošću i raznovrsnošću prirodnih ljepota. Na žalost, ni sami ne znamo ih dovoljno cijeniti niti u njima uživati, niti ih znamo dovoljno uvjerljivo prezentirati svijetu i taj način si ili produžiti turističku sezonu ili turističku sezonu poboljšati ponudu turističku. To ne govorim napamet, sada ću vam reći rezultate jedne ankete koju ja provodim u zadnje četiri generacije studenata, radi se o otprilike 500 studenata. Kada na pitanje da li su bili kada na Sjevernom Velebitu, da li su posjetili Cerovačku pećinu ili neku drugu spilju na prste jedne ruke možete nabrojati one koji su bili na Sjevernom Velebitu a mnogi od njih nisu nikada bili na Cerovačkim pećinama. Većina od njih nije zapravo nikada bila na Plitvičkim jezerima, dakle jednima od najstarijih i najreklamiranijih nacionalnih parkova u Hrvatskoj. Mi smo na žalost našu djecu vodili u Španjolsku, Grčku, Češku pa nije ni čudno da ih niti zanimaju prirodne ljepote Hrvatske niti znaju u njima uživati. Na svu sreću i Hvala Bogu u zadnjih nekoliko godina ta se situacija ipak promijenila pa je nastojimo maturalna putovanja održavati unutar Republike. ja sam poput nekih svojih prethodnika smatrala prethodnika smatrala da je 13 godina jako dugačak period da bi se donio prostorni plan, nisam znala za ove neke postupke koje je potrebno i koji su tako dugotrajni, me je zapravo zgrozila činjenica za koju kolega Bečić kaže da nemamo još prostorni plan niti Nacionalnog parka Plitvička jezera niti Krka, pogotovo zato što je to jedan od najvažnijih dokumenata kojima ne samo da se određuje mjere i sigurnost zaštite prirodnih i stvarnih vrijednosti okoliša njima se omogućava odvijanje znanstvene i obrazovne i odgojne funkcije, omogućava se organizirano i kontrolirano posjećivanje i razgledavanje parka, pomoć vlasnicima da se bave ekološkim i tradicijskim oblicima kojima se ograničavaju zahvati i kontroliraju zahvati u prostoru, i utvrđuju načini korištenja prostora u samom Nacionalnom parku. Baš ovih dana na internetu kruži prezentacija ljubitelja prirode koja govori o devastaciji Nacionalnog parka Sjeverni Velebit pod nazivom "Velebit savjest ponovno na kušnji" koliko sam imala prilike čuti to je mnogi su dobili tu prezentaciju. U njoj se zapravo optužuje vodstvo Nacionalnog parka i Ministarstvo kulture što je malo sumnjivo, mislim da se Ministarstvo kulture ne bavi tim dijelom, onda ipak je dobro onda ipak je dobro Ministarstvo kulture pod kojima se želi citiram "pod krinkom obnove pastirskih stanova izgraditi objekte koji su više desetaka puta veći od pastirskih stanova i komercijalizirati ih". Između redova, zamjera se i Hrvatskom saboru koji nije donio prostorni plan odnosno donio Odluku o donošenju Prostornog plana nacionalnog parka kojim bi se regulirao način zaštite i korištenje prostora. Isti tekst sada dalje tvrde kako se Velebit sada želi komercijalizirati na taj način da se koristio prostorni plan grada Senja, s obzirom da ovaj nije donijet itd. imali ste prilike to čuti i kako bi se na taj način zapravo sama izgradnja što objekata što pristupnih puteva i nekontroliran dolazak gostiju devastiralo to zaštićeno područje. Većina od ljudi koji su dobili tu prezentaciju i koji su imali prilike to vidjeti vjeruju da je to i točno. Oni nemaju mogućnosti niti namjeru to provjeravati pa ćemo mi ovom našom odlukom ako donesemo odluku da treba donijeti prostorni plan nacionalnog parka time osujetiti i same ideje o bilo kakvim nedopuštenim i nezakonitim radnjama, ali i otkloniti sve strahove ljubitelja prirode i na taj ih način smiriti. Dakle, smatram da je donošenje ovakve odluke izuzetno važno i potrebno. I zato pozivam sve kolege i kolegice saborske zastupnice da glasaju za ovu odluku. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Sljedeći za pojedinačnu raspravu zastupnik gospodin Jozo Radoš. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospođo zamjenice ministra. Evo budući da sam bio više puta na Velebitu pa sam bio na većini ovih lokacija koje su ovdje spominju. Ovo je moja mala zahvala Velebitu za sve ono što je on meni pružio. Naravno on je daleko od nas puno je viši on to ne čuje, a vi ste zapravo kolateralne žrtve naše nekomunikacije. Ali imam neke konkretne primjedbe vezane uz ovaj prijedlog odluke. Dakle, bilo bi dobro kada se donose ovakovi dokumenti a oni se u Hrvatskom saboru ne donose često, da se u predvorju Hrvatskog sabora izlože osnovi dokumenti da se mogu tih desetak dana prije nego što nego što se raspravlja o toj točki vidjeti. Ova prezentacija koju ste prikazali ona je vrlo slabo bila vidljiva, vrlo je rudimentarna i bilo bi dobro da osnovni kartografski prikazi pa i osnovni tekstualni dokumenti budu na raspolaganju zastupnicima, a jednako tako zainteresiranoj javnosti odnosno medijima. To je uobičajena praksa primjerice u Gradskoj skupštini grada Zagreba, pa bi bilo dobro da tu dobru praksu Gradske skupštine grada Zagreba koristeći njihova iskustva koristi i Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva. Jednako tako bilo bi dobro da su nam u ovom osnovnom paketu materijala, jedan širi paket je bio dostavljen članovima Odbora za prostorno uređenje dostavljene bar primjedbe koje su bile upućene da vidimo kako je tekla javna rasprava koja se tiče ovoga plana. I bilo bi dobro da ako to već nije učinjeno ovoga puta da to bude učinjeno prilikom idućih dokumenata dokumenata prostornog uređenja, pogotovo ponavljam zbog toga što tih dokumenata prostornog uređenja u nadležnosti Hrvatskog sabora nema puno pa to nije neki opsežan posao. plan donosimo nakon 13 godina nakon što je donesen zakon o proglašenju Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Možda smo to mogli i ranije učiniti pa se onda ne bi događale poteškoće koje sada imamo sa ovim odlukama vezanim uz ovu izgradnju na prostoru Lubenovca i Alana, ali dobro kada je već tako neka to bude pa makar i sada. Ja ću ovdje skrenuti pozornost na neke nelogičnosti koje po mom mišljenju postoje u ovome planu. U planu se govori o tome kako je moguća obnova pastirskih stanova na području Alana i Lubenovca ali se u detaljnim odredbama spominje i lokacija Struge-Zelengrad u članku 32. Prema tome samo na tri lokacije de facto je moguća izgradnja odnosno obnova i rekonstrukcija pastirskih stanova, dok se u članku 35.govori o zaštiti pašnjaka od zarastanja. U samom se dokumentu spominje 19 lokacija pastirskih stanova, a samo su za dvije, a potencijalno nakon valorizacije i na trećoj lokaciji dozvoljena obnova i rekonstrukcija pastirskih stanova. Prema tome kako se planira, a smatra se da je to važan krajobrazni oblik dakle pašnjaci koje treba sačuvati od zarastanja i to piše ovdje kao cilj ove odluke o provedbi, a ne omogućava se izgradnja pastirskih stanova odnosno obnova, a kao što znamo krčenje šuma nije dopušteno. Prema tome nije mi jasno kako će se onda na tih preostalih 16 lokacija omogućiti ostvarenje toga o provedbi plana. korištenja jedne lokacije makar to nije jasno rečeno, kada se govori o detaljnom uređenju vezano uz Alan i LUbenovac ne spominje se da će tamo biti moguća obavljanje djelatnosti eko-etno turizma ali se prije toga o tome govori kao mogućnosti obnovom i rekonstrukcijom stanova. To je nešto što je potpuno izvan onoga što je osnova djelatnost što bi trebala biti osnovna zadaća odluke. To naravno ne može biti veliki opseg ali to je nešto što apsolutno nije u skladu sa onim što je osnovna ideja ove odluke, a to je očuvanje prirode. I to je naravno didaktička odnsno pedagoška funkcija i to vjerojatno nije niti u skladu sa člankom 11. Zakona o zaštiti prirode koji kaže "da je u nacionalnom parku dopušteno obavljanje ugostiteljsko-turističkih i rekreacijskih djelatnosti koje su u ulozi posjećivanja i razgledavanja" ne u ulozi zadržavanja boravka a eko-etno odnosno robinzonski turizam zacijelo znače i duže zadržavanje na tome prostoru i to vjerojatno nije niti u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode. Ta odredba nije dobra. Ne može doći do velikih devastacija naravno jer se radi o malom opsegu. Radi se eventualno samo o lokaciji na kojima je uopće dopuštena obnova i rekonstrukcija stanova, znači Lubenovac eventualno Zelengrad i Alan, ali u tom prostoru i tako nešto je problematično. I osobno smatram, naravno podržat ću donošenje ovih odluka ali osobno smatram da nam zapravo u tom prostoru koji je prostor najviše kulturne kulturne i prirodne vrijednosti niti to nije potrebno. I zato je to trebalo ili izostaviti po mom mišljenju iz ovoga plana, ako je već u planu onda je trebalo vrlo jasno i nedvosmisleno stajati na kojim lokacijama bi to eventualno biti dopušteno. Jer ako to nije navedeno onda se otvaraju interpretacije, a interpretacije često puta znaju završiti protivno javnome interesu. U ovome tekstu ima i nekih drugih nelogičnosti, tako kada se govori o odvodnji sadržaja ovih vodonepropusnih cisterni onda se negdje govori da će one biti odvođene u Senj, negdje se govori da će biti odvožene izvan parka, bilo gdje kao moguće lokacije opet na nekom općem mjestu. U tekstu se govori i moguća lokacija Otočac ili Senj. Prema tome, u tom smislu taj tekst treba ujednačiti. To nije tekst u kojem se slobodno piše i izriče ono što netko misli, pa sad govori jedno, sad govori drugo, ni jedno ni drugo nije krivo, pa šta bude. To ne može biti tako. Izričaj za sve lokacije mora biti isti. I još na kraju evo jedna terminološka primjedba. Ovdje se govori o pastirskim stanovima i o …/Govornik se ne razumije./… stanovima. Ovo je normativni akt. Normativnim aktom ne može biti za jedan te isti pojam više imena, više naziva. Predlagatelj se mora odrediti koji je, može staviti neku napomenu zašto se odredio za ovu ili za onu, da su to dva ravnopravna izraza. ravnopravna izraza. Ali ne može biti to da imate dvije formulacije koje su ravnopravne i naravno može se postaviti takvo tumačenje da zapravo one i ne znače isto. I zato se to ne smije dopuštati ovoj vrsti dokumenata. Tako na strani 20. u istom tekstu, u istoj alineji koristite i jedan i drugi termin. Tamo piše u pravilu ne dozvoljava se obnova razrušenih pastirskih stanova. Iznimno se dozvoljava obnova očuvanih …/Govornik se ne To nije način na koji treba pisati ovakve dokumente. I naravno uz sve ove sitne primjedbe i moju privatnu relaciju sa Velebitom ja ću naravno podržati prijedlog ove odluke. Hvala lijepa. **Batinić, U ime predlagatelja nema potrebe? Ja vam se zahvaljujem. Zahvaljujem se svima na raspravi. Rasprava je o tekstu prijedloga odluke je završena. Glasovat ćemo sutra. Za danas završavamo sa radom. Sutra počinjemo u 9,30. 9,30. Počinjemo sa točkom znači Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske itd. da ne nabrajam. Znači o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Hvala lijepa i laku noć! Hvala vam